на самолет с неговия екипаж от състава на Министерството на отбраната на Република Азербайджан. Разрешението е в сила за периода от 24 до 28 септември 2020 г. за общо два полета с цел транспортиране на авиационни части и имущество. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка за военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешението за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тези области държавни органи Министерството на икономиката и Министерството на външните работи. 2. За времето от 25 до 26 септември 2020 г. включително ще се проведе съвместно българо-американска подготовка в района на съвместното българо-американско съоръжение Учебен полигон – Ново село. В съвместната подготовка ще участват военнослужещи от съвместното командване на специалните операции на Българската армия и военнослужещи от силите за специални сили на САЩ с необходимото въоръжение и екипировка и военновъздухоплавателни средства с екипаж, сили и средства за обслужване и осигуряване. Подготовката не е свързана с провеждане на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършване на дейности за предотвратяване на военни

във връзка с разискването по питане на народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Илиян Тимчев, Десислав Тасков, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова към министъра на здравеопазването относно Стратегия за подобряване условията на труд и за финансова компенсация за българските медици. Материалът е изпратен на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. Господин Йорданов, заповядайте за декларация от името на парламентарна група.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Преди 80 години Южна Добруджа беше върната за вечни времена на Майка България. На днешната дата точно преди 80 години гражданите на Добрич тържествено посрещат частите на Българската армия, представени от челния отряд на лейбгвардейския на Негово Величество конен полк. На 25 септември 1940 г. още от сутринта хилядно множество е изпълнило улиците и площадите на града. Сградите са обкичени с българския трибагреник, издигната е триумфална арка от цветя, настроението е приповдигнато, но има и много сълзи – сълзи от радост бликат от очите на млади и стари добруджанци, дочакали така жадуваната свобода, този път завинаги. На този ден преди 80 години Добрич дочака своята свобода свобода, извоювана не на бойното поле, а в дебрите на дипломацията. Макар и дошла като безкръвен акт, свободата за добруджанци е апотеоз в борбите и войните за национално освобождение, в които стотици хиляди наши сънародници проляха кръвта си и положиха костите си по цялото ни етническо землище. С подписването на Договора от Крайова в началото на септември България трайно получава последната си териториална придобивка. Изконно българската Южна Добруджа отново е в пределите на Отечеството ни. Възвръщането на Южна Добруджа е сред най-значимите събития не само в новата българска, но и в цялата ни история според историците. За първи път териториален въпрос на Балканите е решен по мирен път. Така се очертават съвременните граници на страната ни, останали непроменени в мирно време. Това е безспорен успех на понякога подценяваната българска дипломация, отбелязан и от съвременниците на събитията. В потвърждение ще цитирам и част от тронното слово на цар Борис III при откриване на Втората сесия на Двадесет и петото обикновено народно събрание: „Господа народни представители, с особено задоволство констатирам, че следваната досега външна политика даде щастливи резултати. На 7 септември тази година правителствата на България и Румъния подписаха в Крайова един договор, по силата на който Южна Добруджа отново се върна в пределите на Българското царство. Това събитие се посрещна от целия български народ с изблик на дълбока радост, и Вие, господа народни представители, одобрихте единодушно този договор.“ Реалното изпълнение на Крайовския договор започва две седмици по-късно. Много добруджанци с волски коли и каруци дни наред нощуват край пътя, за да посрещнат първи българските войски и чиновници, а когато части на Българската армия и администрация тържествено влизат в Добрич сутринта на 25-и, възторгът е неописуем. средства, събрани от Женското дружество „Майчина грижа“ е поръчано изработването на 5000 копринени кърпички с лика на Стефан Караджа и надпис: „На освободителното войнство от признателната добруджанка – 25 септември 1940 г.“ паметния ден с тези кърпички са закичвани всички български войници, офицери и официални гости на града. Подобен възторг сред местните българи има и през пролетта на следващата година при посрещането на българските войски в Македония, но за жалост историческите събития там нямат щастливата развръзка на добруджанския въпрос. С връщането на Южна Добруджа една историческа несправедливост е поправена, макар и частично. Частично, защото по силата на този договор 67 000 севернодобруджански българи са принудени да напуснат бащините си огнища като част от размяната на население между България и Румъния. Но доколко е справедлива размяната на местно население, каквито са българите в Северна Добруджа, с румънските колонисти, заселени в Добричко и Силистренско между двете световни войни, остава като въпрос – въпрос, по който ще се произнасят историците. За нас остават спомените от разказите на предците ни за събитията от септември 1940 г., остава и поуката – поуката, която трябва да ни води и днес – когато всички си подадем ръка в името на България, ще успеем. Честит празник, Добрич! Честит празник, добруджанци! Да живее България!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

относно Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, № 054-01-89, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова на 10 септември 2020 г., приет на първо гласуване на 18 септември 2020 г.“ „Закон за изменение на Закона за лечебните заведения“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

Предложението е оттеглено по т. 3. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

„Съветът на директорите на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ се състои от трима членове.“ 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Членовете на органите на управление и контрол на държавните и общинските лечебни заведения и на лечебните заведения с държавно и/или общинско

предложеното изменение в Законопроекта за лечебните заведения поражда редица въпроси, най-важният от които е промяна на един важен параметър при управлението на здравната система. За какво става дума? При досегашната практика болниците – общинска собственост, са регистрирани като ЕООД. Те имат едностепенна система на управление като Общинският съвет, който играе ролята на Общо събрание избира управител след конкурс. По този начин е структурирано и управлението на лечебните заведения ЕООД-та, които са държавна собственост изцяло, където министърът на здравеопазването играе ролята на принципал и на Общо събрание и той избира управител така предложения законопроект се предлага Съветът на директорите и на общинските лечебни заведения, където би трябвало да се казва Съвет на управителите, защото, когато е ЕООД, не се казва директор, а се казва управител, да се състои от трима човека, или ние добавяме още двама човека, които са управители – мениджъри на здравното заведение. Общинските лечебни заведения и болници в България са около 140, още между 20 и 30 са държавните болници, които са с едностепенна система на управление,

При една средна заплата около 1500 лв. ние добавяме още 6 млн. лв., с които трябва да платим заплатите на новите членове на съветите на директорите или управителите, при условие че и досега задълженията на общинските лечебни заведения и болници са над 140 милиона, почти гони 150 млн. лв. Мисля, че това не може да го допуснем. А и откъде ще намерим нови 300 човека управители на болници, които са безсмислени, защото опитът показва, че там, където имаме трима членове на съвета на директорите, те се събират най-много един път в месеца. Практиката е между

и ще потърси всички възможни начини, ако Вие го приемете, то да отпадне. Триста нови мениджъри на болничните заведения в България при това състояние, при което имаме над 700 милиона дългове на болничната система – хора, които няма да правят нищо,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

необходимите промени в Закона за лечебните заведения, които предлагаме и гласуваме сега. Преди една година, октомври месец, сме приели Закон за публичните предприятия, който е необходим, за да се направи и унифицира управлението и функционирането на всички публични предприятия по начин, който отговаря на изискванията, и е необходимо условие за приемане на България в чакалнята на Еврозоната и Банковия съюз. Лечебните заведения за болнична помощ, които са с над 50% държавно и общинско участие, също влизат в приложното поле на този закон. Във връзка с това и необходимостта една година след това, тоест октомври месец тази година, лечебните заведения да приведат дейността си в съответствие с този закон, аз правя промени, които дават възможност да се отчете спецификата на болниците като публични предприятия и да облекчим възможността те да работят по начин, по който и досега са работили, и да дадем възможност на първо място на управителите на големи публични предприятия и лечебни заведения да извършват преподавателска дейност. Това правим с промяната на чл. на чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия, като тук позволяваме преподавателска дейност не само на управителите на лечебни заведения, а на всички оперативни мениджъри на публични предприятия. От друга страна, това, което правим в Закона за лечебните заведения, запазва досегашния ред, а именно, както и досега да имаме трима човека в съветите на директорите, като това касае акционерните дружества, а не едноличните търговски дружества. Това е обвързано с Търговския закон, по който се регистрират лечебните заведения. Така че в никакъв случай не утежняваме, а, напротив, правим изключение, защото, съгласно Закона за публичните предприятия, големи публични предприятия – шест болници и две структури към Министерството на здравеопазването, ще трябва да имат Съвет на директорите от по пет човека. Именно затова правим това намаление на борда, за да спестим средствата, които се набавят от изпълнение на медицинска дейност. От друга страна, по този начин даваме възможност четири месеца да се отложи влизането в сила на Закона за лечебните заведения, за да може да изясним и изчистим всички останали детайли, с които се сблъскахме, когато наистина се запознахме с начините, по които ще функционират лечебните заведения съгласно Закона за публичните предприятия. Така че имаме четири месеца на разположение, в които да приведем дейността на лечебните заведения и да направим тези законови промени, които да ни позволят те да може да функционират по същия начин. Само на осем големи публични предприятия ще се избира чрез конкурс ръководството, Съветът на директорите и изпълнителните директори по механизма, който е заложен в Закона за публичните предприятия, а именно чрез Агенцията за публични предприятия. На всички останали лечебни заведения ще се утвърждава ръководство чрез конкурс по начин, по който и досега се случва това – на големите държавни болници чрез Министерството на здравеопазването, на общинските болници през общинските съвети. още едно неразбиране, че по трудови договори не могат да работят членовете на Борда на директорите. Няма такова нещо. Забраната за трудови договори касае само изпълнителните директори, оперативните мениджъри. Просто в Закона за публичните предприятия са използвани различни термини, за да могат да обобщят всички публични предприятия, в които влизат и горските предприятия, и различни видове банки. Това касае само оперативно изпълняващия длъжността управител на лечебното заведение. Така че няма никакви притеснения и нищо от това, което се изтъкна, не съответства на законодателната разпоредба. Аз Ви моля да подкрепите този закон, защото той е в интерес на лечебните заведения и дава възможност в рамките на следващите четири месеца, в които ние ще отложим влизането му в сила, да може да направим и други законодателни промени, ако те се налагат. В същото време да може в началото на учебната година изпълнителните директори, които имат преподавателска дейност, да сключат съгласно Закона за академичния състав договори със съответните висши училища и да продължат да преподават. Това е смисълът на този законопроект.

Уважаеми господин Председател, колеги, уважаема доктор Дариткова! По същество, колеги, това е факт – 300 нови човека на държавна ясла! Може би ГЕРБ иска да си ги сложи и има хора. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Окей, обаче доктор Дариткова ни каза, че в Закона за публичните предприятия има параграф, който казва, че тези публични предприятия, които са създадени по специален закон, има друг ред за тяхното унифициране. Няма да Ви го кажа сега, нека да си направи труда доктор Дариткова да го прочете. Така че основанието, че, видите ли, ние сме в дисонанс със Закона за публичните предприятия, просто не е вярно.

Уважаеми господин Председател, колеги народни представители! Правя репликата, защото многократно от висотата на тази трибуна се поставя въпроса: докога това не се е случило, докога еди-кое си не се е случило? И аз питам: защо цяла година управляващите не можаха да си приведат лечебните заведения в унисон с изискванията на Закона за публичните предприятия? Четири месеца ще стигнат ли това да го направите, или ще вкараме нови, наши, свои хора там, където трябва да бъде?! Да не говорим за парите, за които говори и доктор Йорданов. Докога?! Аз лично се съмнявам, че за четири месеца – щом цяла година не можаха това да го направят – сега ще го направят. В крайна сметка кажете кой не си свърши работата през това време, кажете името му

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа! Лечебните заведения не са създадени по специален закон. Законът за лечебните заведения е закон, който определя функционирането, устройството и дейността на лечебните заведения. Като дружества те са създадени по Търговския закон. Единствените лечебни заведения, които са създадени по специален закон, това са лечебните заведения по чл. 5, тоест ведомствените болници, така че не мога да влязат в хипотезата на създадени по специален закон публични предприятия и затова се налагат тези промени. Уважаеми колеги, аз наистина отдавна съм сезирана от управителите на големи университетски болници, защото бяха бяха предупредени, че ще имат проблем с преподавателската дейност. Но във връзка с влизането в ERM II, което се случи през лятото, нямахме възможност да правим промени в Закона за публичните предприятия. След като този процес приключи успешно, правим тази промяна, но в същото време трябва да аргументираме много внимателно пред Комитета за наблюдението, защото здравният сектор се счита за един от рисковите сектори и Вие знаете защо. По никакъв начин не увеличаваме бордовете на директорите. Напротив, направете сами сметка. С промяната, която правя, и с изключението от петима – изискване на Закона за публичните предприятия, аз оставям трима, както досега, тоест няма да има по-голяма численост на бордовете на директорите на лечебните заведения и те ще функционират и ще се управляват както и досега. Затова Ви моля да престанете да спекулирате, да излъчвате неясноти и неточности, защото това малко или много дава отражение в общественото пространство и хората изпитват безпокойство. Моля Ви да бъдем отговорни народни представители, да не политизираме всяка една тема и да подкрепим тези промени, защото те са в интерес на лечебните заведения. И следващите четири месеца, ако има още несъответствия и неточности и ние успеем да ги защитим пред Комитета по наблюдение по отношение на лечебните заведения, да направим така, че функционирането на лечебните заведения да остане в рамките на досегашните параметри или в някаква по-облекчена степен във връзка с приемането на промените в Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Дариткова. Господин Михайлов, заповядайте за изказване.

уважаеми колеги! Все повече имам чувството, че се намираме в ситуацията на Вавилонската кула. Тук на първо четене на Закона имаше заплашителни, подигравателни и страстни изказвания за това как не се разбира какво прави законотворецът, след което се получи взрив от телефонни обаждания до кого ли не. Има колеги в залата, които даже на Комисия го заявиха това нещо. След това беше, че са натоварени термините, които са в Законопроекта, че са некоректни, че не се разбират от народните представители и от хората, които работят в областта на здравеопазването, но текстовете и термините останаха същите. Сега Вие упорито четири години като управляваща коалиция се опитвате да натикате лечебните заведения в публичните предприятия. Каквото ѝ да си говорим – кашата става все по-голяма. Няма да говоря за това, което говориха колегите до момента. Те бяха прави. Отговорите и репликите на доктор Дариткова не издържат това, което те питат като възможности, които съществуват в прокарващия се Закон. Но аз Ви питам сега, на всичкото отгоре, което правим в момента това, което се подмина тук с лека ръка и само се спомена, но беше изчетено като списък в Комисията – искате ли да Ви кажа, че директорите на десетте най-стратегически болници в България ще бъдат избирани от Агенцията за публични предприятия! Това, ако не е скандал в България, ръководителите на тези лечебни заведения да се избира от институция, която няма нищо общо със здравеопазването,

Уважаеми господин Михайлов, можех да поискам и лично обяснение, защото Вие правите оценка на моите изказвания, която не почива на обективни факти, а на субективно отношение. обективните факти говорят, че агенцията, която ще определя Съвета на директорите чрез конкурс на тези големи публични предприятия, големи болници, включително и Националния комплекс на рехабилитационните болници е Бул Био. Като такава национална голяма компания в медицинската сфера,

в разговорите, които ще водим следващите четири месеца, ако имате удачни предложения за това как наистина тези лечебни заведения да останат във възможността министърът на здравеопазването изцяло да определя политиката по отношение на тях, може да ги направите. В същото време аз Ви уверявам, че наистина с трима представители в този съвет, който ще определя само на осем големи болници, Съвета на директорите, Министерството на здравеопазването ще има възможност да упражнява доминираща роля. Уважаеми колеги, не търсете някакви такива определения и обяснения, които да обосноват Вашето отношение към Законопроекта, защото всички управители на лечебни заведения и всички действащи лечебни заведения виждат, че няма конструктивизъм в това, а само търсене на евтини политически дивиденти.

да не казвам точната дума как дойдохте на трибуната да ми обяснявате дали съм опозиционер или не, нали си спомняте това? И Вие правихте оценка на моето поведение, но аз не го коментирах. Сега искам да Ви кажа, че това, което правите със силата на мнозинството, Вие ще го постигнете в момента. Ясно е, че отлагате Законопроекта с четири месеца, даже се чува, че с повече ще бъде отложен, защото не сте наясно с това какво ще се случи в лечебните заведения. Ясно е също така, че спекулирате с това, че управителите, директорите много добре разбирали за какво става дума и ние всяваме смут сред тях. Не ние всяваме смут – Вие всяхте смут с този законопроект, вследствие на което настъпи лавина от обаждания. И сега трябваше да обяснявате колко са некоректни термините в Закона, как не се разбират от хората и как трябва да се подкрепи Законът. Защото, пак повтарям, това е основната ни теза – Вие се мъчите да натикате лечебните заведения, което го няма никъде в Европа, в търговски дружества, в Закона за търговските и публични предприятия и оттам нататък да се опитвате да решавате техните проблеми. Нито един проблем не сте решили за четири

Уважаеми господин Председател, колеги народни представители! Искам да Ви обърна внимание върху предложението в чл. 6, ал. 1, изречение второ: думата „наредба“ да се замени с „наредби“. Само преди седмица тук на парламентарен контрол министърът на здравеопазването по същия повод отговори, че ще има наредба, която ще обедини всичките стандарти. Пак питам: колко време ни трябва – вече „ни“, защото и ние участваме в цялата тази работа, да бъдат изработени медицинските стандарти за всички видове специалности? Значи тук има дори известна дискриминация, защото едни имат стандарти, други нямат, а за качество на медицинската помощ за тези, които нямат, само можем да гадаем. И още нещо, Вие ще се запитате: защо Найденова се е заяла с тези стандарти? Ами, защото, уважаеми колеги народни представители, когато нещо го няма, то няма как да бъде контролирано! Разбирате ли за какво става реч?

Ние не можем да ги контролираме по никакъв начин от позицията на парламентаристи и на този етап по информация на Министерството на здравеопазването са готови само седем такива. Именно затова няма как в една наредба да се запишат всички медицински стандарти, а готовите вече трябва да се публикуват и затова заменяме с множествено число, за да може всеки отделен стандарт да се издаде като съответната наредба, да може като започне да функционира. Това е по искане на Министерството на здравеопазването с оглед на актуалната ситуация – изготвянето на медицинските стандарти от съответните медицински дружества. Благодаря, госпожо Дариткова. Други реплики има ли? Не виждам. Право на дуплика – ще ползвате ли, госпожо Найденова? Не. Благодаря Ви. Други изказвания има ли? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване на обсъжданите до момента текстове. Подлагам на гласуване наименованието на Закона за изменение на Закона за лечебните заведения. Гласували

Подлагам на гласуване предложения нов § 1 от народния представител Даниела Дариткова. Гласували

„Заключителни разпоредби“ – Предложение на народния представител Даниела Дариткова. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. По § 3 има предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя по принцип предложението.

се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 20 ал. 3 се изменя така: „(3) Не може да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище.“ 2. В чл. 22, ал. 2, изречение първо накрая се добавя „с изключение на съветите на директорите на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ, за които се прилага разпоредбата на чл. 63, ал. 2, изречение второ от Закона за лечебните заведения“. 3. В преходните и заключителните разпоредби, в § 3, ал. 4 накрая се добавя „с изключение на съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия – лечебни заведения по чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, които се привеждат в съответствие с изискванията му в 16-месечен срок.“

счита, че с така предложената промяна в Законопроекта, тоест изпълнителните директори и управители на общинските болници, които няма да могат да практикуват като лекари в техните болници, ще наруши силно възможността за оказване на медицинска помощ. Защото управителите на общинските болници в повечето случаи са изградени медицински специалисти, част от тях със специалности, които са редки и от които нямаме достатъчно кадри в България. Сега ние им възлагаме те да бъдат само управители, тоест те няма да могат да практикуват медицинската професия. Аз не мисля, че в България има лекар, който ще се откаже от това да бъде лекар, да практикува медицинска професия, за да може да бъде управител – мениджър на болница, на здравно заведение. Затова предлагам да отпадне този параграф и пак казвам, че това изказване го правя, възложено ми е от Асоциацията на общинските болници. Благодаря Ви. Благодаря, господин Йорданов. Реплики има ли? Не виждам. Други желаещи за изказвания? Госпожо Дариткова, заповядайте.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 да направим възможно те да изпълняват договори към Здравноосигурителната каса, да подпомагат дейността на лечебното заведение и да могат да бъдат част от Договора, и в същото време да отговорят на изискванията на Закона за публичните предприятия. Защото тези изисквания, повтарям, са приети преди една година и те трябваше да бъдат приведени в съответствие сега – месец октомври, към правилата в този закон. Затова ще се наложи да се променят някои от правилата в Закона за здравното осигуряване и аз очаквам и Вие да подкрепите предложението – с четиримесечно удължаване на срока, в който лечебните заведения трябва да приведат дейността си в съответствие със Закона за публичните предприятия. И затова смятам, че не разбирам наистина Вашия упорит отказ да вникнете в това, че ние по този начин помагаме на лечебните заведения и искаме да издействаме нужното време, за да може Законът за публичните предприятия в рамките му на функциониране в сферата на здравеопазването да съответства на реалностите в сектор „Здравеопазване“. По никакъв начин нямаме намерение да забраняваме на управителите на общински лечебни заведения да упражняват медицинска дейност. Така или иначе управителите на държавни лечебни заведения също нямат право на допълнителни трудови договори, освен вече като преподаватели, защото това беше прието от пленарната зала, за което Ви благодаря. В същото време в договорите им за управление е записано, че те могат да упражняват лечебна дейност и те работят в съответните лечебни заведения, и дейностите, за които имат съответната медицинска квалификация. Същото ще важи и за управителите на общински лечебни заведения, само че в рамките на следващите четири месеца ще уточним и ще убедим

Не виждам желаещи. Други изказвания? Също не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване на обсъжданите до момента текстове.

3, който става § 4. Гласували 139 народни представители: за 92, против 35, въздържали се 12. Предложението е прието. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението по вносител. Гласували

Направо Ви съжалих, като гледах как тичахте нагоре-надолу като катеричка. Но честито!

Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване наименованието на Законопроекта;

на гласуване. Гласували 137 народни представители: за 98, против 17, въздържали се 22. Законопроектът е приет. Поздравления, госпожо Дариткова – този път си спестихте търчането нагоре-надолу, наведнъж приехме Закона. Прекъсвам заседанието до 11,00 ч., когато продължаваме с парламентарен контрол.